blev bevilget den 12. maj 2020, fra og med den 14. september 2020 ændres til orlov efter forretningsordenens § 41, stk. 4. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget, at orloven ændres som ansøgt. Det er vedtaget.

Tak for det. Det er så vigtigt for os alle – for det enkelte menneske, for vores familie, for vores omgangskreds, ja, for hele samfundet – at vi undgår, at covid-19 spreder sig. Derfor er vi også efterhånden ved at vænne os til en masse regler, som vi selvfølgelig alle skal overholde, fordi vi ved, hvor vigtigt det er i kampen mod covid-19. Derfor er der også regler i forhold til institutioner og skoler, hvis nogle bliver konstateret smittet. Her skal man selvfølgelig hjemsendes, hvis man selv er smittet, men også hvis smitte med covid-19 konstateres i ens tætte omgangskreds. Det betyder så også, at forældrene faktisk kan risikere at skulle have mange fridage, og for nogle vil det måske betyde langt flere fridage, end de har krav på, så de derfor vil komme til at stå i en svær økonomisk situation. Dette har med rette fyldt en del i medierne, hvor man har set forældre være rimelig frustreret over deres situation. Det har betydet, at vi har holdt nogle møder i Beskæftigelsesministeriet, og at ministeren har haft et møde med arbejdsmarkedets parter og lavet en trepartsaftale. Og det er netop også grunden til, at vi står i dag i salen med det her lovforslag. Forslaget giver forældre med børn op til 13 år mulighed for at få 10 dage fri pr. barn. Dette vil være på dagpenge efter barselsloven og gælde frem til den 31. december i år. Betingelsen for at kunne få de 10 dage på barselsdagpenge vil være, at man ikke har mulighed for at arbejde hjemme, og at man har brugt sin afspadsering eller sine omsorgsdage. Er ens barn sendt hjem, fordi barnet er syg, så skal man også have brugt barnets sygedage først. Lovforslaget giver også selvstændige forældre samme ret, hvis de ikke kan arbejde hjemmefra. Socialdemokraterne støtter forslaget, fordi vi jo godt kan se de problemer, coronasituationen giver for børnefamilierne, og fordi vi også synes, at det er vigtigt i den her situation at give dem en fremstrakt hånd. Kl. Tak for det. Der er ingen korte bemærkninger, og derfor kan vi gå videre til hr. Hans Andersen, Venstre. Tak for det. Coronaen har vist sit grimme ansigt i mange måneder nu – der opstår hele tiden nye situationer og deraf problematikker, som kræver løsningsforslag og handling fra alle. Venstre har presset på for, at regeringen kunne komme med løsningsforslag til de forældre, som er økonomisk udfordret, og som har været nødsaget til at passe deres børn i dagtimerne på grund af lang ventetid på covid-19-testen og efterfølgende ventetid på at få resultatet. Med det lovforslag, vi behandler her i dag, kommer vi mange af de forældre i møde. Forældrene har den seneste tid trukket på en større opfindsomhed. De har muligvis opdelt pasning af barnet mellem sig selv eller i sidste ende trukket på bedsteforældrenes velvilje, når deres barn er sendt hjem fra skole eller institution. Og det med bedsteforældrene er jo ikke nødvendigvis den bedste løsning i en situation, hvor mange mennesker, der er kommet op i alderen, faktisk er i risikogruppen ved smitte I en tid, der i forvejen er usædvanlig og lidt usikker, er der fortrøstning i, at vi kan give en midlertidig ret til forældre, der tager sig af deres børn i dagtimerne, og Venstre er meget tilfreds med, at vi har fundet en løsning. Vi er glade for, at løsningen både tilgodeser lønmodtagere, men også gælder selvstændige erhvervsdrivende. At de selvstændige er dækket og kan få én bekymring mindre, er noget, som vi i Venstre har arbejdet for at få sikret. Venstre finder, at det her er en udmærket og god løsning, og vi stemmer selvfølgelig for lovforslaget. Vi siger tak til hr. Hans Andersen og går videre til hr. Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti. Tak for det, formand. Jeg skal ikke trække det her alt for meget i langdrag. For Dansk Folkeparti er det selvfølgelig vigtigt, at vi kan tilgodese de børnefamilier, der har problemer, fordi børnene er hjemme, på grund af at de faktisk er sendt hjem af det offentlige. Der kan være en, der har været smittet eller skal kontrolleres – det er ikke engang sikkert, at der er sygdom; der er bare en mistanke om det. Og så lukker man en skoleklasse ned og siger: Nu skal I være hjemme, indtil resultatet foreligger.

at man så kan give forældrene dagpenge inden for barselsloven, er en fin løsning. Det er jo det, der er aftalt mellem mellem parterne, men selvfølgelig havde vi i Dansk Folkeparti gerne set, at det simpelt hen kun var staten, der gik ind og sikrede det, når nu det er staten, det offentlige, der faktisk dikterer, at børnene skal sendes hjem, og at de skal blive hjemme, indtil der ikke er risiko for noget. Det gælder også for selvstændige, at de kan få gavn af det, og det er en god ting. Og det gælder så også for forældre til børn på til og med 13 år, skyldes selvfølgelig, at når børnene er 13 år, så mener man godt, at de kan være alene hjemme i et stykke tid, hvis det er nødvendigt. Det kan i mine børnebørn i hvert fald, så det tror jeg også andre kan. Med de ord vil jeg sige, at Dansk Folkeparti støtter lovforslaget. Hvis der konstateres corona i en institution eller en skoleklasse, sendes alle børnene hjem, det er selvfølgelig af hensyn til at begrænse smittespredningen. Men det stiller naturligvis forældrene i en rigtig svær situation, hvis ingen af forældrene har mulighed for at arbejde hjemme, eller hvis man f.eks. er enlig forælder og heller ikke har mulighed for at arbejde hjemme. Og netop fordi man jo skal begrænse smittespredningen, er det heller ikke hensigtsmæssigt at lade f.eks. bedsteforældre eller andre passe barnet. I Radikale Venstre glæder vi os over, at vi sammen har fundet en løsning i barselsdagpengesystemet, og vi glæder os også over, at selvstændige er omfattet af den her midlertidige løsning. Radikale Venstre støtter lovforslaget. Vi siger tak til ordføreren og kan så byde velkommen til hr. Karsten Hønge, SF. Kl. 10:08 (Ordfører) Karsten Hønge (SF): Corona skaber utryghed i alle dele af samfundet. Overalt prøver folk på mange forskellige måder at beskytte sig mod sygdommen, men vi kommer ikke udenom, at corona kaster lange skygger. Og konsekvenserne for sårbare mennesker kan være fatale. Derfor er det jo, at det i perioder kan være nødvendigt at lukke skoler og daginstitutioner eller dele af dem. I sådan nogle situationer kan nogle børnefamilier blive presset hårdt, når børnene på grund af smitte ikke kan komme i skole eller børnehave og de sidste omsorgsdage og barnets sygedage er brugt, og hvor man heller ikke synes, at det kan være sikkert at lade dem blive passet af bedsteforældre, der så i andre sammenhænge kan være i risikogruppen. Det er derfor en god aftale, staten har indgået med fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Det her giver lidt mere ro på i familierne. SF støtter lovforslaget. Og i det omfang, man kan tale om venner i politik, skal jeg hilse fra vennerne i Alternativet og sige, at de også er helt glade for det her lovforslag. Kl. 10:09 Formanden (Henrik Dam Kristensen): Tak for det. Vi går videre til fru Jette Gottlieb, Enhedslisten. Vi er i færd med at prøve at løse – delvis i hvert fald – et problem, som har været der siden dag et. i Enhedslisten fra dag et snakket om, at det var en helt nødvendig løsning, der skulle til. Og det har vi, fordi vi kunne se, at folk ikke havde nogen mulighed for bare at passe deres børn. Det var et stort problem, mens institutionerne var lukket gennem sommeren. Det er fortsat et stort problem, og der er jo tre grupper af børn, der er omfattet af det her. Den ene gruppe er de børn, der bliver sendt hjem, fordi de har corona. Det giver sig selv, de er syge, så det er ikke noget problem. gruppe er de børn, som bliver sendt hjem til observation for corona, og der synes jeg ikke, det står lysende klart, at deres forældre også er omfattet af muligheden for dagpenge. Jeg håber, at jeg kan få det afklaret i løbet af processen. Deres børn skal i hvert fald registreres som syge, og så skal de følge de regler efter min opfattelse. Så er der selvfølgelig den sidste gruppe. Her handler det om, at der er udbrudt smitte i institutionen, og dem, der er nært knyttet til dem, der er smittet, bliver så sendt hjem og må være hjemme, indtil de er testet og alle de ting. Så det er et godt forslag, der er lavet, og vi støtter det selvfølgelig. Vi har nogle spørgsmål til den praktiske udformning, for jeg kan jo se et vist bureaukrati i forhold til det. f.eks., at man får en mail fra skolen om, at nu lukker 1. b. Og så kan jeg se, at begge forældre skal ud til deres respektive arbejdsgivere og få attest på, at de ikke kan arbejde hjemme; de skal have attest på, at de har brugt deres barns første sygedag, hvis det er det, der er tilfældet, eller at de har brugt deres omsorgsdage. Alt det er selvfølgelig tidskrævende, så det er ikke bare lige. Og der kan jeg have min bekymring, i forhold til om det er noget, der kommer til at tage tid, eller om det er noget, der kan løses på meget kort tid, og i forhold til at der så falder den udbetaling, der er nødvendig, for ellers kan det jo også blive et problem.

Alle forældre kender det: Når bladene på træerne begynder at skifte farve, kommer snotnæserne, nysene, feberen og hosten. Nogle gange er børnene på trods af lidt forkølelse friske nok til at blive sendt i dagtilbud eller i skole, mens de andre gange er for syge. Sådan plejer det at være. Med coronavirus er der også kommet skrappere krav til, hvornår børn kan komme i dagtilbud eller i skole. De personer, der som regel plejer at være redningen, når man endnu en gang står og skal tage sygedage sygedage med sit barn, er de bedsteforældre, der på grund af deres alder kan være i risikogruppen. Hvad gør man så? Barnet må eller kan ikke komme af sted, bedsteforældrene kan ikke passe barnet, og man er selv forpligtet til at møde på arbejde. Med det her lovforslag, som vi behandler i dag, kommer vi de forældre, der der har børn til og med 13 år, som hjemsendes fra skole, dagtilbud eller institutioner på grund af et konkret eller flere coronatilfælde, i møde ved at sikre, at de får ret til dagpenge efter barselsloven i op til i alt 10 dage. Det skal også gælde for forældre til børn, der er smittet med corona. Det er selvfølgelig forudsat, at forældrene lever op til en række betingelser, der er i barselsloven, og har ret til dagpenge. Derudover er det bl.a. afgørende, at forældrene er i aktuelt aktuelt ansættelsesforhold, at der ikke er mulighed for at arbejde hjemme, og at forældrene ikke har omsorgsdage eller afspadsering til gode, der kan bruges til at passe barnet. Dette lovforslag kommer på baggrund af en trepartsaftale, der er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, og det har vi i Det Konservative Folkeparti stor respekt for. Den danske model er god, og den har vist sin styrke under denne krise. Dette er blot endnu et godt eksempel på det. Vi i Det Konservative Folkeparti er meget opsat på at kunne sikre tryghed om familiernes hverdag, og det er denne aftale i den grad med til, og det er vi glade for. Desuden er vi glade for, at der også har kunnet opnås enighed om, at dette selvfølgelig også skal gælde for landets selvstændigt erhvervsdrivende. Derfor støtter Det Konservative Folkeparti forslaget. Mathiesen (NB): Først skal jeg sige, at vi i Nye Borgerlige godt kan støtte forslaget. Jeg har dog et par spørgsmål, som jeg gerne vil have svar på under den videre behandling. det var den 17. september – kom der jo nye præciserende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for håndtering af covid-19 i skoleklasserne. sagde det der med, at hele klasser sendes hjem, men det er jo ikke tilfældet mere. Efter de nye præciseringer er det jo kun nære kontakter og ikke længere en hel klasse, der skal sendes hjem. Derfor kunne jeg godt tænke mig i den videre behandling at få svar på, hvad det gør for økonomien i det her. For i min optik bliver økonomien jo selvfølgelig mindre, men jeg kunne godt tænke mig at høre, om man har opdateret de økonomiske konsekvenser med de nye retningslinjer, som er kommet fra Sundhedsstyrelsen her den 17. september, som præciserer,

at skolelederne rent faktisk følger de her retningslinjer. For hvis en skoleleder vælger at sende en hel klasse hjem i strid med de her retningslinjer, som er kommet fra Sundhedsstyrelsen, har man så stadig væk ret til at kunne få støtte under den her ordning? For så er der jo tale om en skoleleder, som ikke følger de retningslinjer, som der reelt set er, og er man så stadig væk berettiget til at kunne få det her, eller hvordan er det så i den konfliktsituation, man står i der? Så der er et par spørgsmål, vi godt kunne tænke os at få svar på i den videre behandling, men grundlæggende kan vi selvfølgelig støtte forslaget. Tak til ordføreren. Vi kan nu gå videre til hr. Ole Birk Olesen, Liberal Alliance. Kl. 10:15 (Ordfører) Ole Birk Olesen (LA): Tak for det. Liberal Alliance kan tilslutte sig de ord, som allerede er blevet sagt her fra talerstolen. Vi stemmer også for lovforslaget. Tak for det. Så er det beskæftigelsesministeren. Mange tak til ordførerne for bemærkningerne, der er faldet. Som alle har været inde på, står vi jo lige nu i en situation, hvor mange forældre oplever udfordringer med at få passet deres børn, der som følge af corona skal blive hjemme fra skole eller institution. Det gælder selvfølgelig forældre til børn, der er konstateret smittet med covid-19, men jo også forældre til børn, der er hjemsendt efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne på grund af konkrete smittetilfælde på deres skole eller institution. Jeg har meget stor forståelse for, at det kan være vanskeligt for nogle forældre at skulle blive hjemme fra arbejde, og at de kan være bekymret for at miste deres job eller indtægt i den periode. Derfor er jeg også glad for, at regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om, at forældre, der ikke kan arbejde hjemmefra, kan få barselsdagpenge de dage, hvor de på grund af corona må passe deres barn derhjemme. Det lovforslag, vi behandler i dag, udmønter den trepartsaftale. Sammen med Folketingets partier er vi efterfølgende blevet enige om også at inkludere forældre, der er selvstændige, i ordningen. De kan selvfølgelig stå med samme udfordringer som forældre, der er lønmodtagere. Ordningen omfatter derfor både forældre, der er lønmodtagere, og forældre, der er selvstændige. Fælles for dem er, at hjemmearbejde ikke skal være muligt, og at de også skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, bl.a. beskæftigelseskravet. Hvis forældrene har omsorgsdage eller afspadsering, som de kan bruge til pasning af deres hjemsendte barn, skal de anvende de dage, inden de kan få barselsdagpenge efter ordningen. Hvis barnet er syg på grund af corona, skal forældrene selvfølgelig også først afholde barnets første og anden sygedag. Jeg er stolt over, at vi endnu en gang holder hånden under borgere, der er kommet i en vanskelig situation på grund af corona, vi nu også kan give denne gruppe af forældre en økonomisk håndsrækning og et ekstra sikkerhedsnet. Det synes jeg er vigtigt, og jeg glæder mig meget over den meget brede politiske opbakning til aftalen. Tak for ordet.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 Tak